I sada ćemo objediniti raspravu o točkama 11. i 12. dnevnog reda. - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Mađarskoj o integraciji sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje jugoistočna Europa za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja europska teritorijalna suradnja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 349; - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske, Europske komisije i zajedničkog upravljačkog tijela sa sjedištem u Francuskoj o integraciji sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći u okviru Programa transnacionalne suradnje Mediteran za pomoć iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu cilja europska teritorijalna suradnja, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 350; Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge akata primili ste u pretince. Kod donošenja zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja želite obrazložiti? Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a kolega Ivo Davor Stier. Hvala gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege, štovani zamjeniče ministra. Evo vrlo kratko. Klub HDZ-a će podržati ovaj sporazum, potvrđivanje ovog sporazuma. Sporazum o financiranju između Republike Hrvatske, Europske komisije i upravljačkog tijela jedan sa sjedištem u Mađarskoj za jugoistočnu Europu, drugi u Francuskoj za Program suradnje na Mediteranu je naravno potrebno ratificirati zbog primjene ovog programa, odnosno za integraciju sredstava iz IPA-e, dakle iz pretpristupnih uz naravno sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Dakle, sporazum je standardnog sadržaja, tipski i tu doista nema nekih niti prigovora niti posebnih elemenata koje bi trebali u u ovoj raspravi istaknuti. I upravo zbog toga naravno i klub HDZ-a će ga podržati. Međutim, možda je bez obzira na možda je ipak vrijedno spomenuti i naglasiti dvije činjenice. Jedno je sama konstatacija da i potvrđivanjem ovog sporazuma potvrđujemo i te dvije dimenzije suradnje u jugoistočnoj Europi, suradnje na Mediteranu koje su nam izuzetno bitne u vanjskopolitičkom pozicioniranju RH, u pozicioniranju kao punopravna članica EU od 1. srpnja. U tom smislu možda nedovoljno ističemo i tu suradnju u jugoistočnoj Europi u onom smislu u kojem se i u ovom sporazumu naglašava, dakle ne samo na zemlje bivše Jugoslavije nego i na šire područje koje obuhvaća suradnju i teritorijalnu suradnju koja ide od Austrije pa do Ukrajine. Naravno to su zemlje koje su uključene u ovom prostoru ne samo jugoistočne most srednje i jugoistočne Europe i gdje bi Hrvatska trebala tu možda aktivnije definirati svoju ulogu, pogotovo nakon ulaska u EU 1. srpnja. Isto tako, što se tiče ovog drugog programa suradnje na Mediteranu evo tu vidimo naravno kako jedna stara članica Francuska je iskoristila i tu poziciju da vodi taj program kao što je Mađarska isto tako ovaj program za jugoistočnu Europu iskoristila kao punopravna članica da sjedište bude upravo u Mađarskoj. To su dvije komponente, dva elementa koje mislim da je bitno istaknuti i prilikom potvrđivanja ovih sporazuma, čisto kao jedan putokaz što je i nama činiti nakon 1. srpnja i kako se pozicionirati i zaštititi i naše interese pa kroz projekte suradnje i sa zemljama u susjednoj regiji i na Mediteranu. Hvala vam puno. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o prijedlogu oba zakona. Glasat ćemo naknadno. **Leko, Josip